Отже, колеги, прошу всіх заходити в зал. І хочу повідомити, що ми вийшли за межі графіку сьогоднішнього порядку денного. У нас наступні питання, які стоять в порядку денному, – це надважливі ратифікації. Це ратифікація… Закон про ратифікацію Угоди між Україною та Королівством Нідерланди про продовження до 1 серпня 19-го року строку дії Угоди між Україною та Королівством Нідерланди про Міжнародну місію захисту розслідування від 28 липня 14-го року. Наступна – проект Закону про ратифікацію Угоди між Урядом Литовської Республіки, Польщі і Литви стосовно створення спільної військової частини. Я дуже розраховую, колеги, що ми зможемо їх пройти за скороченою процедурою і що буде загальна підтримка залу. У нас стоїть блок безпекових питань. І для того, щоб ми встигли розглянути їх, а також бюджетне планування і Закон про соцеконом, нам необхідно підтримати розгляд ратифікацій за скороченою процедурою. Тому, колеги, я буду дуже просити усіх зараз зайти в зал, щоб було 150 голосів на скорочену процедуру. І прошу приготуватись до реєстрації. Заходіть у зал. Отже, заходіть в зал. Прошу приготуватись до реєстрації. Прошу народних депутатів зареєструватись. Прошу взяти участь в реєстрації.

вітаємо, колеги, у Верховній Раді України.

Я прошу, колеги, ще раз заходити всіх в зал, займати робочі місця, приготуватись до голосування. Голів фракцій я прошу змобілізувати депутатів. Якщо ми зайдемо в повну процедуру по ратифікації, ми не встигнемо розглянути питання порядку денного. Тому буде важливо, щоб усі депутати були на місцях на початок розгляду. Зараз я хочу повідомити, що в президію надійшла заява від двох фракції: "Блоку Петра Порошенка" і "Народного фронту" заявкою на перерву. Вони готові замінити перерву на виступ від трибуни. І я запрошую до слова голову фракції "Народного фронту" Максима Бурбака. Будь ласка, пане Максим, 3 хвилини. Дякую. Шановні колеги, поки ми тут з вами законодавчо протистоїмо Росії, вимагаємо посилення санкцій та припиняємо дію Договору про дружбу, газовики Фірташа роблять в Україні диверсію. Так, в умовах воєнного стану, по-іншому як диверсією, не можна назвати відключення газу в соціальних та адміністративних об'єктах. Нещодавно була оприлюднена заява "Укртрансгазу" про здійснення спроби групою РГК масштабної провокації з метою зриву поставок газу споживачам у розпал опалювального періоду та переділу ринку газу. Конкретно розкажу. Вчора в Чернівецькій області від теплопостачання відключили 14 об'єктів. Серед яких: Буковинський державний медичний університет, Чернівецький університет імені Федьковича, коледжі, адміністративні та соціальні об'єкти. В Буковинському медичному університеті без попередження за кілька днів, так, як це повинно бути по закону, прийшли і тишком перекрили газ. Як людям реагувати і як навчатися дітям в холодних кімнатах? Заборгованості перед газовиками немає. Всі ліміти на постачання газу подані, а тепло відключили. Сьогодні від тепла в Чернівецькій області відключеними залишаються 10 адміністративних об'єктів. І так діється майже в усіх областях України, окрім Кіровоградської, Одеської, Луганської та Донецької. Що це як не диверсія і добре спланований акт проти українських громадян? Тому ми звертаємося від фракції "Народного фронту" до СБУ, Генеральної прокуратури вжити негайних заходів для покарання Фірташа та інших кремлівських колаборантів за вчинення диверсії в енергетичному секторі України. Особливо у воєнний час це не можна назвати ніяким іншим словом, як диверсія. Вимагаємо негайної реакції. Дякую. Отже, колеги, прошу всіх зайти в зал приготуватись до голосування. І наголошую ще раз, і нагадую, наступний в порядку денному стоїть проект Закону про ратифікацію Угоди між Україною та Королівством Нідерланди про продовження до 1 серпня 19-го року строку дії Угоди між Україною та Королівством Нідерланди про Міжнародну місію захисту розслідування від 28 липня 14-го року. Я зараз попрошу всіх, колеги, щоб ми проголосували за скорочений розгляд цієї ратифікації. І хочу всім повідомити, колеги, чи коаліції, чи опозиції, що розгляд цієї ратифікації має велике значення для України, і ми не встигнемо пройти інших законів про соцеконом, про бюджетне планування і безпекових, якщо не проголосуємо за скорочену процедуру. Тому прошу всіх підтримати, колеги. Отже, я прошу зайти в зал і приготуватись до голосування. І прошу голів фракцій запросити депутатів в зал. Будь ласка. Отже, я ставлю на голосування пропозицію, що проект Закону про ратифікацію (0204), про ратифікацію Угоди між Україною і Нідерландами, ми розглянули за скороченою процедурою. І прошу всіх підтримати, і прошу всіх проголосувати. Будь ласка, займіть робочі місця. Нам треба 150 голосів. Я прошу всіх підтримати ратифікацію і прошу усіх проголосувати. Оксана, голосуємо! Прошу підтримати. Голосуємо. Прошу проголосувати.

я ще раз поставлю. І ще раз пояснюю. Я сам величезний прихильник розгляду законів за повною процедурою. Але, разом з тим, я впевнений, що ця ратифікація об'єднає весь зал, і вона не потребує аж такого значного обговорення. Якщо ми підемо і ввійдемо в повну процедуру, це займе нам більше години часу, ми не встигнемо розглянути інших питань блоку. Питань безпеки і оборони. Не встигнемо розглянути Закон про зміни до бюджету на 2018 рік про соцеконом. І тому, колеги, я закликаю усіх зайти в зал, нам треба всього 150 голосів, і взяти участь в голосуванні. І голів фракцій я прошу запросити депутатів в зал і проголосувати за скорочену процедуру. Отже, колеги, я прошу усіх приготуватись до голосування. Я наголошую ще раз. Немає жодних проблем, просто потім на Погоджувальній раді голови комітетів будуть говорити, чому ми не розглядаємо необхідну кількість питань. Я пробую зробити роботу Верховної Ради більш інтенсивною і прошу вас посприяти. Отже, прошу зайняти робочі місця. Поки депутати заходять, я хочу привітати учнів ліцею № 15 міста Чернігова, які у нас у Верховній Раді. Вітаємо вас, колеги! Вітаємо наших діток, наших учнів! І колеги, будь ласка, займайте робочі місця. Я прошу Секретаріат повідомити, щоб депутати зайшли в зал. Прошу займати робочі місця. І я ставлю на голосування пропозицію, щоб проект Закону про ратифікацію Угоди між Україною та Королівством Нідерланди (0204) ми розглянули за скороченою процедурою. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Кожен голос має значення. Прошу підтримати, колеги. Уважно голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо. Три голоси. Я поставлю третій, заключний раз, колеги. Третій, заключний раз. І я прошу під час голосування бути на робочих місцях. Я прошу під час голосування не вести дискусії, а приймати участь в голосуванні. Прошу всіх зайняти робочі місця. я звертаюсь до всіх народних депутатів, які є в залі, під час голосування беріть участь в прийнятті рішення. Наголошую ще раз, ратифікації надважливі для України я прошу усіх взяти участь в голосуванні і підтримати розгляд проекту Закону про ратифікацію Угоди між Україною та Королівством Нідерланди (0204) за скороченою процедурою. Прошу усіх проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо, колеги, кожен голос. Прошу підтримати. Голосуємо. Уважно. За-163 Рішення прийнято. І я запрошую до доповіді заступника міністра закордонних справ Кислицю Сергія Олеговича. І прошу вас максимально лаконічно доповідати. Будь ласка. Доброго дня, шановні народні депутати! На ваш розгляд вноситься пропозиція Президента про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Україною та Королівством Нідерланди про продовження до 1 серпня 2019 року строку дії Угоди між Україною та Королівством Нідерланди про міжнародну місію захисту розслідування від 28 липня 2014 року. В цей важкий для нашої держави час вкрай важливо продовжити всебічне та неупереджене розслідування трагедії з літаком Малайзійських авіаліній, яка сталася внаслідок терористичного акту 17 липня 14-го року на території України. На прохання нідерландської сторони термін дії угоди між Україною та Нідерландами про міжнародну місію захисту розслідування від 28 липня продовжувався у 15-му, 16-му і 17-х роках. У рамках реалізації досягнутих домовленостей з нідерландською стороною 23 липня 18-го року було укладено Угоду (у формі обміну нотами) між Україною та Нідерландами про продовження до 1 серпня 19-гороку строку дії угоди. Чисельність міжнародної місії захисту розслідування під керівництвом Нідерландів становить на сьогодні не більше 12 осіб. Місія фактично завершила технічну роботу в Україні на місці катастрофи. І основні зусилля концентруються на підготовці всеохоплюючої доповіді щодо авіакатастрофи. У рамках виконання своїх зобов'язань персонал місії чітко дотримується законодавства України та координує свою діяльність з українськими органами. Проект Закону України про ратифікацію угоди був погоджений без зауважень Міністерством юстиції, Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством фінансів, Міністерством оборони

Як щойно було зазначено від суб'єкта права законодавчої ініціативи, законопроект має на меті виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для надання чинності… набрання (у формі обміну нотами) між Україною та Королівством Нідерланди про продовження до 1 серпня 19-го року строку дії Угоди між Україною та Королівством Нідерланди про Міжнародну місію захисту розслідування від 28 серпня 2014 року шляхом її ратифікації. Стосовно цього міжнародного договору така процедура Верховною Радою здійснюється вже вчетверте і жодним чином не відрізняється від попередніх, якими дія угоди продовжувалась щоразу на рік. Комітет з питань європейської інтеграції розглянув зазначений законопроект на своєму засіданні 22 листопада цього року і прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти його за основу і в цілому. Таке рішення комітету узгоджується і з висновком Головного науково-експертного управління Слід сказати, що світу немає сумніву у тому, яка країна причетна до збиття Боїнгу, встановлені поіменно і виконавці, і ті, хто керував цією злочинною операцією, але незважаючи на те, що Російська Федерація як постійний член Ради Безпеки ООН 29 липня 2015 року заблокувала пропозицію про створення міжнародного трибуналу щодо розслідування за фактом збиття літака, яку ініціювали Австрія, Бельгія, Малайзія, Нідерланди та Україна, нідерландська система кримінального

Дякую вам. Колеги, прошу: два – за, два – проти. І теж закликаю всіх до максимальної лаконічності. Будь ласка. Від "Народного фронту" Андрій Тетерук, будь ласка. Андрій Тетерук, "Народний фронт". Я закликаю всіх депутатів повернутися до сесійної зали, голосувати за законопроект. І в нас у порядку денному дуже багато питань. Зокрема, я хочу наголосити на тому законопроекті – 8339, який передбачає підвищення звань нашим поліцейським, які захищають нас. день, коли ми вшановуємо наших захисників України, які працюють в Міністерстві оборони, не забувати інших, тих, хто працює в секторі безпеки, а поліцейські якраз і яскраво демонструють свій високий фаховий рівень. Тому я дуже прошу, щоби ми зараз проголосувати, не затягували час

Дякую. Отже, колеги, зараз буде заключний виступ, після якого ми перейдемо до прийняття рішення. Тому я прошу всіх зайти в зал. Колеги, я бачу, ще багатьох депутатів немає. Заключний виступ, і ми переходимо до голосування. Я прошу закликати всіх голів фракцій зайти депутатів в зал. Від Радикальної партії до слова запрошується Олег Ляшко. Після цього – голосування. Будь ласка, Олег Валерійович. Наша команда голосує за продовження Угоди з Нідерландами. Надзвичайно справедливо буде, коли вбивці трьохсот людей, пасажирів малайзійського "Боїнга", який був збитий над українським Донбасом за командою з Кремля, за командою Путіна, коли ці вбивці будуть притягнуті до відповідальності. Строку давності по цьому антилюдському злочину немає. І я закликаю всю міжнародну спільноту, не тільки Нідерланди, а й Сполучені Штати, і Європейський Союз докласти всіх зусиль до того, щоб справедливість восторжествувала, щоб убивці були покарані, щоб більше ніколи такі злочини не відбувалися і щоб ніколи не було прощения тим, хто вбив невинних людей. І тому Україна докладає всіх зусиль для сприяння розслідування цього злочину і дуже важливо, щоб міжнародна спільнота ніколи не забула про цей злочин, щоб під жодними приводами, ні під якими торговими угодами, ні під якими іншими вигодами не було виправдання і прощения цьому кривавому злочину. Ми дуже надіємося, що міжнародна спільнота об'єднає всі зусилля для того, щоб злочинці, які збили малайзійський "Боїнг", які вбили невинних дітей, чоловіків, жінок, щоб вони були покарані коли б це не сталося, але щоб ця кара їх дістала. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, колеги, ми завершили обговорення, переходимо до прийняття рішення. Я прошу усіх зайняти робочі місця і приготуватися до голосування, це важливе, символічне голосування. Я прошу усіх зайняти робочі місця і взяти участь в голосуванні. Отже, я ставлю на голосування проект Закону про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Україною та Королівством Нідерланди про продовження до 1 серпня 19-го року строку дії Угоди між Україною та Королівством Нідерланди про Міжнародну місію захисту розслідування від 28 липня 2014 року (0204), за пропозицією комітету, за основу і в цілому. Прошу проголосувати і прошу підтримати, колеги. Голосуємо, прошу підтримати. Голосуємо. Відповідально, злагоджено голосуємо.

Колеги, наступна ратифікація. Я дуже прошу її коротко прийняти. Це про створення спільної військової частини між Україною, Польщею і Литвою імені князі Костянтина Острозького, переможця битви під Оршею. Я прошу, колеги, перше голосування за скорочену процедуру проект Закону 0200, ратифікація угоди. Прошу підтримати за скорочену процедуру. За-175 Рішення прийнято. Запрошую до доповіді першого заступника міністра оборони Руснака Івана Степановича. І прошу максимально лаконічно зробити доповідь. Будь ласка. І прошу усіх заходити в зал. 28 березня 17-го року під час Восьмої міжнародної міжпарламентської асамблеї Верховної Ради України, Сейму Литовської Республіки, Сейму і Сенату Республіки Польща було прийнято рішення про присвоєння спільній литовсько-польсько-українській військовій частині бригадного рівня почесного найменування імені великого гетьмана Костянтина Острозького. розвиток зазначеного 5 жовтня 17-го року у місті Люблін міністром оборони України було вчинено Угоду між Урядом Литовської Республіки, Урядом Республіки Польща та Кабінетом Міністрів України про внесення змін до Угоди між Урядом Литовської Республіки, Урядом Республіки Польща та Кабінетом Міністрів України стосовно створення спільної військової частини, Угода про внесення змін. Також до угоди було внесено доповнення, що командування і підрозділи бригади мають бути готовими до участі у міжнародних операціях, які відповідають принципам та нормам міжнародного права лише за одноголосною згодою сторін. Угода підлягає ратифікації Верховною Радою України відповідно до Закону про міжнародні договори. Республікою Польща та Литовською Республікою закінчено внутрішньодержавні процедури, необхідні для набрання чинності угоди про внесення змін. Прошу підтримати, дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. До співдоповіді запрошується Юринець Оксана Василівна. Дуже коротко, пані Оксана. Шановний пане Голово, шановні народні депутати, шановні українці! Комітет з питань європейської інтеграції на своєму засіданні 3 жовтня 2018 року розглянув проект Закону про ратифікацію Угоди між Урядом Литовської Республіки, Урядом Республіки Польща та Кабінетом Міністрів України про внесення змін до Угоди між Урядом Республіки Польща, Урядом Литовської Республіки та Кабінетом Міністрів України стосовно створення спільної військової частини і ухвалив рішення: рекомендувати Верховній Раді України прийняти його за основу і в цілому. Таке рішення комітету узгоджується з висновком Головного науково-експертного управління, яке підтримало ратифікацію зазначеної угоди. Законопроект розроблено з метою виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності Угодою між Урядом Литовської Республіки, Урядом Республіки Польща та Кабінетом Міністрів України, якою передбачено внесення змін до Угоди між Урядом Литовської Республіки, Урядом Республіки Польща та Кабінетом Міністрів України стосовно створення спільної військової частини, Закону України (№ 1438) від 04.02.2015 року. Угода, яку пропонується ратифікувати, була вчинена у місті Люблін 5 жовтня 2017 року. В ній пропонується внести зміни до преамбули основної угоди. Спільній військовій частині дається ім'я великого гетьмана Костянтина Острозького. Передбачається, що участь у міжнародних операціях, які відповідають принципам та нормам міжнародного права, спільна військова частина може брати не лише за одноголосною згодою сторін. Прохання підтримати, бо це зміцнення нашої обороноздатності і підтвердження спільної праці трьох потужних народів з сильною історією. Сьогодні ми це як ніколи потребуємо. Комітет просить підтримати зал ратифікацію цієї угоди. Слава Україні! Отже, колеги, я прошу усіх зайняти робочі місця. Хочу вам чітко наголосити, даною ратифікацією передбачається реалізація парламентської ініціативи, парламентської, що спільний наш підрозділ України, Польщі і Литви може брати участь в миротворчих операціях. Але найголовніше, надається їй звання великого гетьмана українського Костянтина Острозького. Це міжпарламентська ініціатива України, Польщі і Литви. Це велика честь для України і для українського великого гетьмана. Тому прошу всіх підтримати, колеги. Прошу зайняти робочі місця і підтримати. І я ставлю на голосування проект Закону про ратифікацію Угоди між Урядом Литовської Республіки, Урядом Республіки Польща та Кабінетом Міністрів України про внесення змін до Угоди стосовно створення спільної військової частини (0200) за пропозицією комітету за основу і в цілому. Прошу голосувати і прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Голосуємо.

Колеги, я зараз поставлю на повернення. Але ви маєте збагнути, два наші сусіди: Польща і Литва згодилися, щоб назва нашої бригади була імені гетьмана Острозького. Яка відповідь українського парламенту, колеги? Як може таке бути? І гетьмана, і князя Острозького. Отже, колеги, ставлю на повернення. Прошу проголосувати за повернення до проекту Закону 0200. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. За великого українця Острозького. Отже, повернулися. І я ставлю проект Закону 0200 за основу і в цілому. Підтримаємо, колеги. За великого князя Костянтина Острозького. За – підтримаємо. Голосуємо 0200 за основу і в цілому. Голосуємо. І за перемогу під Оршею наших спільних військ над московитами. За-230 Рішення прийнято. Це парламентська ініціатива і велика перемога українського парламентаризму і України. Дякую, колеги. Рішення прийнято. проект Закону по порядку денному, це є проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України. Отже, це йдеться про довгострокове бюджетне планування. Прогресивний закон, який довгий час готувався Міністерством фінансів і призначений міністром фінансів до розгляду. Це друге читання, колеги. І тому ми не голосуємо за спеціальну процедуру, а відразу починаємо розгляд. Отже, ми переходимо до розгляду проекту Закону 8044. І я запрошую до виступу голову підкомітету Комітету з питань бюджету Іщейкіна Костянтина Євгеновича, будь ласка. Бюджетний комітет.

Іщейкін є, запрошую вас до доповіді, будь ласка. Шановний Андрію Володимировичу, шановні народні депутати і запрошені! Верховною Радою 18 жовтня прийнято за основу урядові законопроекти 8044 і 8043 (щодо запровадження середньострокового бюджетного планування) з дорученням комітету їх доопрацювати до другого читання, об'єднавши в один. Комітет з питань бюджету за участі Міністерства фінансів та експертів підготував об'єднаний законопроект 8044 до другого читання. Загалом до законопроекту надійшло багато пропозицій народних депутатів, які згруповані та узагальнені у кількості 152. Більшість пропозицій спрямована на врегулювання питань, порушених бюджетним комітетом під час підготовки до розгляду даних законопроектів у першому читанні. За результатами опрацювання пропозицій комітетом враховано і враховано частково 106 пропозицій та відхилено 46 пропозицій. Таким чином, в остаточній редакції об'єднаного законопроекту пропонується, зокрема: Перше. Удосконалити нову редакцію статті 33 Кодексу щодо Бюджетної декларації, передбачивши надання визначення такого документу, його статусу та терміну дії, систематизацію та упорядкування процедур складання і складових частин Бюджетної декларації, подання до Верховної Ради разом з Бюджетною декларацією фінансово-економічного обґрунтування. Друге. Уточнити запропоновані урядом зміни до Регламенту Верховної Ради, насамперед, конкретизувавши спеціальну процедуру розгляду Бюджетної декларації в частині прийняття рішення. Третє. Забезпечити обов'язковість оприлюднення Бюджетної декларації разом з відповідними інформаційно-аналітичними матеріалами. Четверте. Удосконалити редакцію, запропонованої урядом, нової статті 75-1 кодексу щодо складення прогнозу місцевого бюджету, передбачивши визначення такого документу, систематизацію та упорядкування процедур складання із складових частин прогнозу місцевого бюджету, подання до місцевої ради разом з прогнозом місцевого бюджету фінансово-економічного обґрунтування, а також передбачивши визначення Мінфіном організаційно-методологічних засад складання такого документу. П'яте. Передбачити застосування нових положень кодексу щодо прогнозу місцевого бюджету з 2020 року, а у 2019 році унормувати складання прогнозів місцевих бюджетів аналогічно до чинних норм, встановлених статтею 21 кодексу. Шосте. Передбачити з метою забезпечення узгодженості правових норм зміни до восьми законодавчих актів, пов'язані із положенням законопроекту та необхідні для належної реалізації таких положень. Сьоме. Застосувати у кодексі терміни "граничні показники видатків та надання кредитів", "прогноз місцевого бюджету та публічні послуги" замість запропонованих урядом термінів "стелі видатків та надання кредитів", "місцевий і фінансовий план" та "державні послуги", що мають сприяти однозначному трактуванню їх змісту та поширенню застосування у законодавстві. Будь ласка, одну хвилину закінчити. ІЩЕЙКІН К.Є. За підсумками розгляду Комітет з питань бюджету рекомендує Верховній Раді об'єднаний законопроект 8044 прийняти в другому читанні та в цілому як закон з урахуванням підтриманих пропозицій у запропонованій остаточній редакції, викладеній у розданій порівняльній таблиці до законопроекту. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо вам, пане Костянтине. Залишайтеся, будь ласка, на трибуні, а ми рухаємося по поправкам. Поправка номер народного депутата Семенухи. Ні, не наполягає. Дуже дякую. Поправка номер… Зараз.

бюджетної ночі вам недостатньо з 22-го на 23 листопада. Ви маєте… оце ґвалтування Регламенту ви хочете його продовжувати безкінечно просто, так? Я нагадую норму статті 117 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України": таблиця має роздаватися до другого читання за 10 днів, а не за кілька годин з'являтися, ну, спочатку роздаватися, а потім з'являтися на сайті в електронному варіанті. Ну, як можна такі серйозні документи, Бюджетний кодекс країни, зараз пропозиція суттєва зміна взагалі принципу формування бюджету приходиться на середньострокове планування, пропонуєте таким чином напрацьовувати взагалі, опрацьовувати неретельно, взагалі так нахрапом в порушення Регламенту. Вкотре? скільки можна це робити? Опрацювати належним чином всі свої поправки і, власне кажучи, фізично неможливо, коли ця таблиця, власне кажучи, тільки, тільки з'явилася. Тому я вимагаю відтермінувати розгляд цього питання, дати належний час опрацювати всі поправки. Дякую. Ви не наполягаєте на голосуванні? А, наполягаєте, я не почула. Будь ласка, визначаємось по 17 поправці. Комітет її відхилив. За-66 Поправка відхиляється. Наступна Левченка 18-а. Наполягаєте? Мікрофон, будь ласка. Я все ж таки хотів би хоча би, щоб пані головуюча, пані Ірина Геращенко, заступник Голови Верховної Ради, хоча би відреагувала на той факт, що у нас зараз в прямому ефірі порушується Закон України "Про Регламент Верховної Ради України". Ну бачу, їй це питання недуже цікаве, їй цікавіше з паном Пашинським спілкуватися, якимись кулуарними темами займатися. От те, що зараз відбувається в президії. Ще раз звертаю увагу на те, що не дали можливість сумлінним народним депутатам нормально підготуватися до розгляду цього питання. Знову робите, розглядаєте серйозні речі в порушення Регламенту. Це моя поправка стосуються того, що в законопроекті доцільно слова "місцевий фінансовий план" в усіх відмінках замінити відповідно на слова "місцева бюджетна декларація". У зв'язку зі зміною терміну "місцевий фінансовий план" на термін "місцева бюджетна декларація". прошу, будь ласка, виконати Закон України "Про Регламент Верховної Ради України" і дати час на опрацювання, скільки сторінок, 100-сторінкової таблиці з поправками до цього законопроекту. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, голосуємо за 18 поправку.

За-81 Поправка відхиляється. Наступна, 25-а. Семенуха не наполягає? Дякуємо. Левченко, 31-а. Не наполягає? Будь ласка, мікрофон. Наполягаю. Хоча приходиться зараз одразу в прямому режимі, скажімо, real-time, в прямому ефірі зараз роздивлятися цю таблицю і намагатися належним чином опрацювати її. Ця моя поправка 31 стосується того, що пунктом 2 розділу І законопроекту запропоновано доповнити визначений у статті 4 Бюджетного кодексу України склад бюджетного законодавства новими документами, Бюджетної декларації місцевих фінансових планів. Необхідно в тексті законопроекту вказати юридичну форму їх схвалення. Інакше в подальшій редакції їх не можна тлумачити як законодавство. Тому, власне кажучи, я пропоную, що не просто доповнювати відповідні… Бюджетний кодекс відповідною термінологією, а додати, що Бюджетна декларація, місцеві фінансові плани схвалені у відповідності до вимог цього кодексу, а не по незрозуміло яким принципам. Це важливо для юридичної техніки. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатись по 31 поправці.

ця поправка стосується того, що пропозиція законопроекту потребує уточнення у зв'язку з наданням терміну "публічна послуга" замість визначення "державна послуга". Тобто потрібно у всіх… У підпункті 1 пункту 3 розділу І законопроекту слово "державних" замінити на слово "публічних". Це, власне кажучи, технічна правка, знов-таки, для належного опрацювання юридичного цього документу. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатись по 35 поправці. За-85 Поправка відхиляється. Семенуха, 37-а. Не наполягає. 39-а, Левченко. СЕМЕНУХА Р.С. Семенуха Роман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Шановні колеги, законодавча ініціатива в цілому однозначно заслуговує на підтримку, проте треба доопрацювати деякі речі. Зокрема, моя правка вносить в Бюджетний кодекс новий принцип – принцип стабільності та послідовності. Він зобов'язує державні органи послідовно дотримуватись визначених стратегічних цілей розвитку держави та прийнятих раніше рішень. Сьогодні бюджет країни дуже часто знаходиться на ручному управлінні Кабінету Міністрів, що неприпустимо для головного фінансового документу країни і для публічних фінансів держави загалом. Тому правка вимагає введення в дію законопроектів, направлена якраз на позитивну зміну бюджетних показників, але виключно за процедурою, визначеною Бюджетним кодексом, справ. Прошу підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначитися по поправці 37.

То я хотів би все ж таки попросити вас, щоб ви відреагували публічно на той факт, що зараз в прямому ефірі вкотре порушується Закон України "Про Регламент Верховної Ради України", а конкретно його 117 стаття, в якій чітко написано про те, що відповідні матеріали мають роздаватися народним депутатам за 10 днів, а не за кілька годин до розгляду. Щоби не було так, це спеціально законодавець більш розумніший, ніж діючий склад, писав багато років тому, щоб не було так, що серйозні речі на 100 сторінок розглядаються отак бігом, поспіхом, без належного, власне кажучи, Якщо говорити про 39 поправку, то змінами до статті 13 Бюджетного кодексу України пропонується надати право розміщувати в банках, в тому числі іноземних, кошти, отримані державою в якості кредитів інших держав тощо. Такі зміни доцільно виключити, адже вони не відповідають меті законопроекту. Незрозуміло, хто таким чином зможе здійснювати таке розміщення коштів, а також розміщення в приватних банках, особливо в іноземних, державних коштів, становить загрозу для національної безпеки. Дякую, шановний пане Юрію. Ви знаєте, спілкування з будь-яким з депутатів не може мене відволікти від вивчення ваших поправок. Я їх дуже уважно слухаю і завжди за них голосую "за", "проти" чи, як правило, "утрималася". Тому не переживайте, навіть Пашинський не може відволікти від ваших поправок. Прошу визначатись по 39-й, шановні колеги. За-69 І ми рухаємося по Регламенту, тому що йдемо по всім поправкам, дорогі колеги. І всі бажаючі депутати, в тому числі і Левченко, змогли вчасно подати, і вони були розглянуті на комітеті. 47-а зараз, а потім 41-а буде. Будь ласка. 16:45:27 СЕМЕНУХА Р.С. Семенуха Роман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Шановні колеги, моя правка запроваджує парламентський контроль за затвердженням стратегії управління державним боргом на середньостроковий період. На відміну від пропозиції Мінфіну правкою пропонується: Перше. Проект стратегії розробляти Міністерством фінансів України та схвалювати Кабінетом Міністрів та подаватися до Верховної Ради. Друге. Народні депутати розробляють свої пропозиції до стратегії управління державним боргом і подають їх до Комітету з питань бюджету. Комітет з питань бюджету за результатами розгляду пропозицій готує проект постанови Верховної Ради, який містить враховані пропозиції. Четверте. Верховна Рада на пленарному засіданні розглядає питання щодо стратегії управління державним боргом. За результатами розгляду приймає відповідну постанову щодо стратегії управління державним боргом зі схваленими комітетом пропозиціями. Прошу підтримати, і, на нашу точку зору, це є більш вдосконалений момент парламентського контролю в стратегії управління державним боргом. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначитися по 47 поправці.

За-76 Поправка відхиляється. Я незаслужено пропустила 41 поправку народного депутата Левченка. Будь ласка, йому мікрофон. 16:46:46 ЛЕВЧЕНКО Ю.В. Левченко, "Свобода", 223 округ, місто Київ. По-перше, пані головуюча, я вам відповідаю, що дотримання Регламенту полягає не тільки в тому, що ви ставите на голосування кожну поправку, на якій наполягає народний депутат, а дотримання Регламенту також полягає в тому, щоб надавати відповідні матеріали народним депутатам вчасно, так, як це прописано, наголошую, в Закону України "Про Регламент Верховної Ради України". А у нас виходить так, що Верховна Рада не дотримується свого власного закону, то як можна очікувати, що решта країни буде дотримуватись законів, якщо народні депутати самі не дотримуються своїх законів? Якщо говорити про цю поправку, то пропозицію абзацу 3 пункту 5 розділу І законопроекту доцільно доповнити словами "та величини загального обсягу капітальних видатків, врахованих у Державному бюджеті на відповідний бюджетний період з метою конкретизації норми". Тому що справа в тому, що без такого… без такої конкретизації норми відповідний пункт по граничному обсягу дефіциту Державного бюджету не є досконалим і не буде нормальним чином, власне кажучи, працювати. Дякую. Прошу визначитись по 41 поправці. І прошу секретаріат вчасно роздавати депутатам поправки, щоб всі могли всі вивчити поправки. Хоча наш колега Левченко вивчає навіть за 10 хвилин, не говорячи про 10 днів. За-72 Поправка відхиляється. Наступна, 50-а. Семенуха. Не наполягаєте. Я вам дуже дякую. Наступна Левченко, 54-а. Дякую. Левченко, "Свобода", 223 округ, місто Київ. своїх політичних керівників. А ви як політичний керівник можете… маєте повне право і не повне право, а обов'язок не ставити зараз законопроект на обговорення, знаючи, що матеріали неналежним чином роздані. Ну, це щодо того, в кого яка відповідальність. Щодо цієї поправки, це стосується пункту 10 розділу І законопроекту, його доцільно доповнити новим абзацом наступного змісту: "В якому серед стадій бюджетного процесу передбачити стадію щодо оцінки виконання бюджету та досягнення стратегічних цілей". Тобто мова йде про те, що є у законопроекті перелік стадій бюджетного процесу, написано, які конкретно ці стадії є. Є прописано п'ять стадій: складання та складення Бюджетної декларації, складення проектів бюджетів і так далі. Я пропоную доповнити, що шоста стадія є оцінка виконання бюджету та досягнення стратегічних цілей, тому що без оцінки того, що запропоновано, навряд чи можна належним чином далі планувати. Дякую. Дякую. Прошу визначатися по 54 поправці, шановні колеги. І, звичайно, прошу голосувати. І, звичайно, як головуюча і політичний керівник, я не можу так грубо порушувати Регламент, щоб зараз перервати обговорення, в яке ми вже зайшли. Ви потім будете перший мене критикувати. 16:49:42 За-68 Поправка відхиляється. Наступна поправка 64. Так само, Левченко. Наполягаєте? Будь ласка, мікрофон. Дякую, пані головуюча. Ну, я вам хотів би, по-перше, сказати, що якщо би ви незаконно не заходили в це обговорення, тоді би не було проблем щодо його обривання. Тому що, власне кажучи, початок цього обговорення як такого було було незаконне. Але, пані головуюча, я тільки що… От бачите? Через поспіх: ви дали мені 64 поправку, а 64 поправка – це не Левченка, а Денисенка. Тому я не можу нічого по ній сказати. Вибачте, будь ласка, буду говорити вже по своїй поправці. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. помилилася, я дуже перепрошую, шановний колего. Наступна, поправка 85, Левченко. Я перепрошую. До 85-ї ніхто не наполягає ні на якій? Пане Левченко, ваша наступна,

а саме в абзаці 13 пункту 22 розділу І законопроекту варто враховувати, що держава спочатку повинна визначати, скільки може зібрати податків, потім – скільки потрібно видатків за чинним законодавством, потім – скільки потрібно повернути боргів і лише потім – який розмір дефіциту чи профіциту слід передбачити. Тому пропоную в абзаці 13 пункті 22 розділу І законопроекту слова "визначає обсяги фінансування бюджету" перенести в реченні на кінець речення. Власне кажучи, це стосується того, яким чином хронологічно правильно формувати Державний бюджет. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, 85 поправка Левченка, голосуємо. Ні, 85-а, п'ята, не збивайте мене, будь ласка, а то Левченко знову скаже, що я не слухаю уважно. 16:52:00 За-71 Поправка відхиляється. Наступна, 86-а, Семенуха. Будь ласка. Семенуха Роман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Шановні колеги, наша правка вдосконалює порядок застосування граничних показників видатків розпорядників бюджетних коштів. Аби цілі економії бюджетних коштів не були домінуючими над стратегічними цілями розвитку держави, відповідно цілями розпорядників бюджетних коштів, правка дає можливість за вмотивованим зверненням розпорядника бюджетних коштів збільшити граничні показники його видатків у порівнянні з доведеними Мінфіном, якщо це буде обґрунтовано необхідно для виконання поставлених перед таким розпорядником державних завдань. Тому правкою передбачається, що Мінфін зобов'язаний аналізувати пропозиції розпорядників не лише з точки зору їх відповідності визначеним Мінфіном стелям видатків, але і здійснювати аналіз пропозицій на відповідність стратегічним планам розпорядника. Прошу підтримати. Дякую. Дякую вам. Будь ласка, шановні колеги, прошу визначатися по 86 поправці За-74 Поправка відхиляється. Наступна так само народного депутата Семенухи, 87-а. Але він не наполягає на своїй поправці. І поправка 90 Левченка. Наполягає. Левченко, "Свобода", 223 округ, місто Київ. В законодавстві не визначено, яким чином відбувається встановлення показника стель видатків та надання кредитів з бюджету на плановий та наступний за плановим бюджетні періоди. Пропоную доповнити абзац третій пункту 23 розділу І законопроекту новим реченням: "Методологія визначення показника стель видатків та надання кредитів з бюджету на плановий та наступний за плановим бюджетні періоди встановлюються Кабінетом Міністрів". Справа в тому, що якщо не прописувати конкретні норми, хто прописує відповідні методології, то відбувається тотальний бардак, як, власне кажучи, ми маємо зараз. Тому треба не продовжувати цей бардак у всіх сферах життя публічного, а намагатися хоч якось це вирішити. Тому має бути, що на комусь має бути покладена відповідальність за встановлення відповідної методології. Пропоную поставити цю відповідальність на Кабінет Міністрів. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися, колеги, по 90 поправці. За-74 Поправка відхиляється. Наступна поправка 98 народного депутата Левченка.

у пункті г) слова "основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період" замінити словами "Бюджетної декларації". Ця пропозиція потребує більшої конкретизації, тому пропоную пункт "г" викласти в наступній новій редакції, в якій зазначити, що інформацію щодо відповідності положення Бюджетної декларації з описом відхилень бюджетних стель (якщо вони мали місце) по кожному головному розпоряднику коштів всі вказувати. Відповідно викласти пункт "д" в наступній редакції: "Інформацію щодо відповідності положення Бюджетної декларації з описом відхилень бюджетних стель (якщо вони мали місце) по кожному головному розпоряднику коштів. Це має обов'язково вказуватись, тому що це теж вказує на те, яким чином виконувались чи не виконувались відповідні попередні плани. Без належного контролю за попередньо запланованими речами неможливо робити бюджетне планування в майбутньому. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. …98 поправку, прошу визначатися.

Семенуха Роман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Шановні колеги,

наша правка дуже проста і має на меті дуже просту мету – це розширити перелік матеріалів, які Кабінет Міністрів разом з проектом Закону про бюджет має подавати до парламенту. Ми вважаємо, що платники податків заслуговують право знати, з чим пов'язане таке суттєве, пропозиція на суттєве збільшення видатків силовим органам. А саме: в перелік мають бути включені обґрунтування підвищення будь-яких видатків: на Міністерство внутрішніх справ, Генеральну прокуратуру України та Службу безпеки України, Нацгвардію, взагалі силовий блок країни. Повторюся, платники податків мають мати аргументовану відповідь, чому на той чи інший наступний проект бюджету наступного року такі видатки пропонується збільшити. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися по сто… чи ви хочете це прокоментувати, пане Іщейкін? Визначаймося по 102 поправці.

За-62 Поправка відхиляється. 104 поправка, Семенуха. Будь ласка, мікрофон. 16:57:42 СЕМЕНУХА Р.С. Семенуха Роман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Шановні колеги, правкою пропонується хоча б частково відкрити оборонний бюджет країни. Не є секретом, що сьогодні оборонний бюджет закритий трьома замками і взагалі складається з декількох строчок і абсолютно не підконтрольний ані парламенту, ані тим більше платникам податків. А при цьому наступного бюджетного року пропонується "Укроборонпрому", основному з головних розпорядників коштів, збільшити статутний капітал на 3 мільярди Тому видатки органів військового сектору, безпеки та оборони мають бути відокремлені за видами утримання, і частина з них має бути переведена у площину публічних фінансів, окрім, безумовно, тих видатків, на які поширюються вимоги щодо застосування державної таємниці, видатки для здійснення державної закупівлі озброєння, військової та спеціальної техніки. Я думаю, всі зацікавлені в тому, щоб оборонний бюджет був якомога відкритіший і підзвітний платникам податків. Дякую. Шановні колеги, 69 – за, поправка відхиляється. Наступна так само Семенуха, 116-а. Наполягаєте? Не наполягаєте. Колеги, наступна 117-а, Левченко. Він мав 2 поправки, 117-а і 110-а, 2 хвилини йому, будь ласка. Левченко, "Свобода", 223 округ, місто Київ. Я хотів би використати ці 2 хвилини по своїм двом останнім поправкам, щоб звернути увагу, по-перше, наших телеглядачів, радіослухачів, а, по-друге, тих притомних депутатів, кількох десятків, які в цій залі, на те, що зараз відбувається, на ту профанацію, яка зараз відбувається. По-перше, вкотре наголошую на тому, що дуже важливий законопроект про зміни по суті підходу до бюджетного планування в Україні розглядається в грубе порушення Закону України "Про Регламент Верховної Ради України", коли депутати не мають можливості належним чином опрацювати 100-сторінкову таблицю А тепер, чому це, власне кажучи, робиться? А це робиться для того, щоб не можна було належним чином обговорити і звернути увагу на той факт, що те, що тут зараз пропонується, не є ніяким запровадженням середньострокового бюджетного планування, так як це є, наприклад, в більшості країн чи навіть у всіх країнах Західної Європи, так? А те, що тут у нас пропонується, це така бутафорія ні про що, яка створює додатковий новий документ або, навіть сказав би, замінює один документ на інший, але не змінює підходи насправді жодним чином до бюджетного планування. Парламентський контроль належний, правильний – коли депутати, Верховна Рада, більшість у Верховній Раді, може належним чином реагувати на непрофесійне або взагалі корупційне невиконання бюджету, чи абсурдні елементи планування державного бюджету з боку виконавчої влади, з боку Кабінету Міністрів. Такий парламентський контроль взагалі не запроваджується. Немає можливості реальної змінювати документи Кабінету Міністрів. Немає реальної можливості особливо відмовлятися в прийнятті тих документів, які приймає Кабінет Міністрів. Ті новації, які запропоновані, не мають нічого спільного з реальним середньостроковим бюджетним плануванням, коли в Західній Європі, наприклад, дуже складно відійти від середньострокового планування. Якщо ти робиш річний бюджет, то він має дуже сильно відповідати середньостроковому плануванню. лишається і далі, що від року в рік. А середньострокове – це просто декларація, чергові папірці, які будуть тиражуватися з Кабінету Міністрів… 15 секунд завершити. ЛЕВЧЕНКО Ю.В. Тому, власне кажучи, і робиться таким чином обговорення абсолютно несправжнє, непарламентське. Для того, щоб оцю позитивну бутафорію або навіть взагалі не позитивну, а взагалі просто бутафорію, профанацію прикрити. За такий законопроект, в такому вигляді… Зрозуміла ваша позиція. Ви не наполягаєте на голосуванні? А, наполягаєте. Будь ласка, поправка 110-а, по-порядку будемо голосувати. Прошу визначитися. За-72 Поправка відхиляється. І наступна 117-а. Прошу визначатися. За-60 Поправка відхиляється. Колеги, маємо ще буквально кілька поправок народного депутата Семенухи. Ви на якихось з них наполягаєте, шановний колего? Будь ласка, 129, 130 – дві в одній. Добре, давайте 129, 130. І потім ще просить слово народний депутат Мепарішвілі. І голосуємо. Будь ласка. Шановні колеги, від початку бюджетного процесу, насправді, парламент поставлено в достатньо жорсткі рамки щодо розгляду і внесення пропозицій стосовно бюджету і пов'язаних з ним законопроектів. При цьому все одно, на жаль, зберігається ручний режим управління, яким користується урядом, який йому, власне кажучи, дозволяє вносити ті чи інші відповідні зміни в будь-який документ, в будь-який момент бюджетного року. Тому моя правка збільшує термін, який надаватиметься Верховній Раді України для опрацювання підготовленої урядом Бюджетної декларації на 1 місяць. Редакція проекту пропонує зобов'язати уряд вносити Бюджетну декларацію на початку червня. Моя правка пропонує це зробити на початку травня, що дасть змогу значно більше і глибше депутатам Верховної Ради і Верховній Раді загалом опрацювати Бюджетну декларацію, яку подає уряд.

За-64 Поправка відхиляється. По 134 поправці просить слово народний депутат Мепарішвілі. Будь ласка,

підпункт номер 9 пункт номер 2 розділу номер ІІ законопроекту, щоб Закон 794-VIII від 27.02.14 новими абзацами наступного змісту: доповнити пункт номер 12 частини першої статті номер 42 словами та символами наступного змісту: "У тому числі одна особа застосування до зазначених особих заходів.

30 секунд завершити, будь ласка.

Скільки вам ще потрібно часу? Я прошу аплодисменти в стенограму нашого засідання не вносити, добре? І ви завершили вже? Шановний колего, ми завершили обговорення законопроекту. Я прошу зараз пана Іщейкіна підсумувати, одну хвилину. І прозвучала позиція вашого колеги Мепарішвілі. То, будь ласка, також дайте вашу позицію комітету. Дякую. Шановні головуючі, шановні колеги! Я хочу ще раз всіх попросити підтримати цей законопроект, тому що декілька останніх скликань Верховної Ради намагалися і декларували, що вони перейдуть до середньострокового трирічного планування, яке буде символізувати новий розвиток в нашій державі. Хочу окремо сказати, що робоча група в комітеті за участі народних депутатів бюджетного комітету і Мінфіну опрацьовувала документ тиждень без перерви. І я щиро дякую кожному, хто долучився до цієї роботи. Окрема подяка Оксані Сергіївні і Мінфіну за велику команду професіоналів, які активно працювали над цим документом, членам бюджетного комітету і головне – секретаріату, який забезпечив майже цілодобове чергування для підтримки розгляду цього необхідного законопроекту.

Через 30 секунд відбудеться голосування. Тому я прошу голів фракцій усіх запросити в зал, зайняти робочі місця і приготуватись до голосування. Будь ласка, Костянтин, завершуйте свою доповідь, 30 секунд. Я прошу всіх зайти в зал. Будь ласка. у другому читанні та в цілому як закон з урахуванням підтриманих пропозицій у запропонованій остаточній редакції, викладеній у розданій порівняльній таблиці до законопроекту з урахуванням уточнення, які зачитав народний депутат Мепарішвілі. Отже, колеги, ми завершили обговорення. Я прошу всіх зайняти робочі місця. Прошу голів фракцій запросити депутатів в зал і прошу Секретаріат повідомити, що ми переходимо до прийняття рішення. Будь ласка.

Колеги, будь ласка, поверніться з урядових лож на свої робочі місця. Поправка Мепарішвілі прогресивна, здорова поправка. Будь ласка. Отже, готові до прийняття рішення? Готові, так? Отже, колеги, до мене звертаються представники уряду, що без правки, без правки. І так, комітет погоджений, що без правки? Тобто я не зачитую просто жодної правки, я просто ставлю закон. Звичайно, так буде підготовлене. Отже, колеги, переходимо до прийняття рішення. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо правового підґрунтя для запровадження середньострокового бюджетного планування (№ 8044) за пропозицією комітету в другому читанні та в цілому. Прошу голосувати, прошу підтримати уряд, міністра фінансів і наш комітет. Прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги. Голосуємо! Прошу підтримати.

звернувся з проханням, щоб продовжити діяльність цієї комісії. Тому я прошу Сергія Пашинського підходити. Але перед тим хочу зачитати повідомлення, яке надійшло в Президію до Голови Верховної Ради України від народного депутата Оксани Продан: "Прошу не зараховувати мій голос "за" за проект Закону України 9260, усунення неузгодженостей до якого було проголосоване в сесійній залі 06.11.2018 року. Прошу оголосити моє звернення на засіданні Верховної Ради України", від народного депутата Продан. Тобто вона відкликає свій голос від уточнення по 131 статті А зараз ми переходимо до наступного питання порядку денного – проекту Постанови про попередній звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо фактів розкрадання в Збройних Силах України та підриву обороноздатності держави у період з 2004 по 2017 роки. Прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо! Прошу усіх підтримати, колеги.

За-159 Рішення прийнято. І я запрошую до доповіді секретаря Комітету з питань національної безпеки і оборони Вінника Івана Юлійовича. Шановні колеги, як ми і обіцяли, символічно в День Збройних Сил України ми запропонували заслухати звіт Тимчасової слідчої комісії парламенту з питань розслідування відомостей щодо фактів розкрадання у Збройних Силах України в період 2004-2017 роки. Насправді, ми готові були б зробити звіт, але ті факти, які ми отримали під час роботи комісії, є настільки вражаючими, що ми, власне, зареєстрували сьогодні Постанову 9370 як йдеться зі змісту, ми пропонуємо продовжити роботу цієї комісії ще на 6 місяців, і хотів би пояснити, чому. Нам, дійсно, вдалося з'ясувати факти, в тому числі за сприяння Генеральної прокуратури, Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, про ту кількість техніки, яку було абсолютно безпідставно розпродано міністрами оборони, які очолювали це відомство в період з 2004 по 2014 рік. Насправді, як виявилося, кожен з цих міністрів, а точніше групи міністрів, вони виконували певний план по роззброєнню України, який розпочався в 1994 році. В 1994 році, перші 10 років, які передували до 2004, план Кремля, напевно, будувався на тому, щоб знищити повноцінно стратегічний потенціал України по відсічі і стримуванню агресії. Були ліквідовані всі форми озброєнь наступального характеру. В період з 2004 по 2010 рік, коли на посадах працювали міністри оборони Гриценко, Єхануров, Іващенко, характеризувався масштабним розпродажем техніки і озброєння оборонного характеру. Останній етап з 2010 по 2014 роки характеризувався повним розбалансуванням і знищенням систем військового управління військового командування, знищенням бойових наказів проектів тощо. Міністри Єжель, Саламатін і Лебедєв, які обґрунтовано вважаються такими, що мають російське громадянство, керівник Генерального штабу Замана, здійснили всі необхідні кроки, щоб українська армія була не тільки недієздатна, а ще й некерована. В зв'язку з цим, щоб ці факти повноцінно дослідити, а головне, ми хочемо встановити збитки не тільки нацбезпеки і оборони, а і матеріальні збитки, нанесені державі, встановити їх по відношенню до окремих керманичів, ми пропонуємо продовжити роботу цієї комісії з відповідними пропозиціями. скоординувати роботу Держфінаудитслужби і КНДІСЕ, щоб порахувати вартість тих озброєнь і нанесені збитки, розсекретити цілу низку документів, які містяться в тому числі

Від "Народного фронту" Величкович Микола Романович. Передає Сергію Пашинському, будь ласка. Шановні друзі! Я хочу звернути увагу на серйозність цього питання. За 10 років одна з найбільших армій в світі була розпродана по ціні дешевше чим металолом. Ці люди ходять і зараз повчають нас, як нам жити і захищати країну. В 14-му році у нас осталось мінімум з того, що ми могли і були повинні протистояти Російській Федерації. Танки, бойові машини піхоти, комплекси ПВО продавались дешевше металолому, я підкреслюю, це об'єктивна інформація. Саме тому я прошу всіх підтримати ініціативу тимчасової слідчої комісії продовжити роботу і встановити збитки фінансові, збитки нашої обороноздатності і притягнути винних до кримінальної відповідальності. Таке не повинно ніколи повторитись. Дякую.

Зараз йде мова про найбільший злочин, мабуть, в історії сучасної України, злочин не просто корупційний, а злочин, який має кваліфікуватися як виключно державна зрада. Адже знищення української армії, української обороноздатності стало причиною гибелі тисяч кращих із кращих українських вояків на початку російської агресії проти України, стало причиною здачі Криму, окупації частини Донбасу. І люди, безвідносно до прізвищ, які займали відповідальні державні посади, у весь період, коли розпродувалася за копійки по ціні металобрухту бронетехніка, ракетні комплекси, інші озброєння, знищувалися цілі дивізії, ці люди мають нести кримінальну відповідальність, над ними має відбутися окремий кримінальний процес, тому що саме на руках цих людей життя кращих із кращих українців, які в 14-му, 15-му, 16-му,17-му і нинішньому 18-му році захищають країну від російської агресії. Окремо хотів би звернутися з привітанням до воїнів Збройних Сил України, до тих, хто захищав і захищає українську державу: слава героям, слава тим, хто захищає українську землю! Від фракції "Батьківщина" до слова запрошується Іван Крулько. І, колеги, прошу заходити в зал. Через 2-3 хвилини ми перейдемо до прийняття рішення. Прошу запросити всіх у зал. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, чи потрібно нам як парламенту в порядку парламентського контролю дуже чітко контролювати, що в нас відбувається в Збройних Силах України. Безумовно, це потрібна річ. І я вважаю, що така комісія, яка розпочала свою роботу, її в тому числі має бути ключовим завданням дуже чітко проаналізувати, а що робилося в міністерстві в цей час, в час війни, в час, коли наші солдати, українські захисники, день яких ми сьогодні відзначаємо, коли вони ціною свого здоров'я і життя захищали Україну від російського загарбника, від російського агресора, що в цей час відбувалося в тилу, коли для когось війна – це питання життя і смерті, а для когось війна – це питання бізнесу. Тому, безумовно, припиняти бізнес на війні потрібно. І парламентська комісія мусить дуже чітко розглянути: а як зараз, в час війни, коли Верховна Рада за рахунок платників податків, коли введений спеціальний військовий податок 1,5 відсотки, коли пенсіонери недоотримують свою пенсію, тому що кошти ідуть на оборону, оскільки є російський агресор, як у цей період розходуються кошти на різні програми Міністерства оброни, які пов'язані не тільки із закупками озброєння, але і які пов'язані з іншими речами, на яких хтось заробляє гроші. І, безумовно, ми повинні розглянути, в тому числі, а що робилося з нашим озброєнням за роки незалежності України. Повноваження комісії треба розширювати на всі роки з початку незалежності України і подивитися як методично з 91-го року, коли вся ця контра сиділа в Міністерстві оборони, в Службі безпеки, Службі зовнішньої розвідки, працювала на Росію, працювала на Кремль і методично знищувала Збройні Сили, щоб у момент, коли Путін вирішить напасти Україну, Україна не була готова. І ті керівники Міністерства оборони, які допустили те, що в час збройної агресії тільки п'ять тисяч солдатів готові були вийти на схід і захищати Україну, щоб ті понесли відповідальність, хто допустили до такого стану. Тому я вважаю, що комісія мусить працювати, але вона мусить розширити свій мандат на весь період, як в час збройної агресії зараз з 2014 року, так і період до 2004 року. Дякую. Отже, колеги, зараз ще одна хвилина – позафракційний Кишкар, через хвилину переходимо до голосування. Я прошу усіх зайняти робочі місця, зайти в зал, приготуватися до голосування. Будь ласка, Кишкар одна хвилина. Павло Кишкар, Народний Рух України. Я – член діючої ТСК і щиро стурбований формою роботи пропонованої керівником ТСК. Наголошую на тому, що таке голосування зараз буде прямим порушенням Регламенту. Я як член ТСК позбавлений можливості подати окрему думку до проміжного звіту. Я підтримую роботу ТСК, я готовий до неї включатися і розбиратися, но коли ми говоримо про тисячі і тисячі порушень в земельній сфері, в розподілі квартир, в житловому забезпеченні, в соціальній сфері, звіт Рахункової палати – понад 300 сторінок зловживань, жодної кримінальної справи. Ми зараз наполягаємо на тому, що і після 14-го року ці зловживання продовжуються. Мета була створення цієї ТСК, щоб виробити інструменти, які унеможливлюють повторення цих фактів. Навіщо голосувати за фікцію? Сьогодні розкрадається аеропорт "Шкільний" в Одесі. Ні вчора, ні позавчора, ні 10 років тому, а сьогодні, зараз… Дякую. Ще не виступала фракція "Самопоміч". Одна хвилина Тарас Пастух. І переходимо до голосування. Будь ласка. 17:24:09 ПАСТУХ Т.Т. Шановні колеги, фракція "Самопоміч" спочатку підтримувала роботу даної комісії, тому що, дійсно, країна повинна знати, хто як долучився до посилення чи до послаблення обороноздатності з попереднього попереднього керівництва. Але не менш важливо, що відбувається і в теперішній період. Оскільки комісією, дійсно, вдалося відкрити цілий ряд фактів, які є кричущими на сьогоднішній день, щодо розкрадання Збройних Сил, але вся країна є свідками того, як на території України щороку вибухають склади і тим самим послаблюється обороноздатність нашої країни, а склади вибухають не на тисячі, не на мільйони, а вже фактично на мільярди, де вся країна чує про про корупційні скандали навколо закупівель Міністерства оборони, тому ми тоді наполягали, що робота цього періоду повинна бути збільшена з 14-го до 17-го року. І сьогодні ми підтверджуємо свою позицію, що комісія повинна не обмежуватись діяльністю тільки попереднього керівництва держави, а повинно включати і період теперішній, діяльність теперішнього керівництва… ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Вінник, заключне слово.

з 94-го року. Чому 94-й рік? Тому що 5 грудня 1994 року був підписаний Будапештський меморандум. І згідно тих досліджень, які ми знаємо і володіємо, саме з цього періоду почалось системне зниження обороноздатності нашої держави. Що стосується функціоналу, який нам треба дослідити в період чинного керівництва Міністерством оборони, ці питання досліджуються. Досліджуються в частині матеріально-технічного забезпечення, в частині паливно-мастильного забезпечення, в частині харчового забезпечення. І наразі ми говоримо про черговий скандал, який, можливо, буде. І ви так само знаєте прекрасно, пане Тарасе, що мова йде про роботу, зокрема, й нашого комітету, який багато чого зробив для того, щоб припинити будь-які неефективні форми закупівель, які здійснювалися. Тому безумовно, обов'язково ми будемо досліджувати і період з 2014 по 2017 рік, адже наш звіт не може бути повним, адже мандат комісії поширюється до 2017 року, це очевидно. І тому я прошу продовжити роботу комісії. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, переходимо до прийняття рішення, колеги. І я ставлю на голосування проект Постанови про попередній звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо фактів розкрадання в Збройних Силах України та підриву обороноздатності держави з поправкою, яку озвучив під стенограму Іван Вінник, (9370) за основу і в цілому. Прошу голосувати, прошу підтримати, з техніко-юридичними правками. прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо! За-200 Колеги, я зараз ще раз озвучу. 150 голосів достатньо для продовження дії комісії. Отже, рішення прийнято, рішення прийнято. Колеги, зорієнтуйте, 150 - це точно? Зараз питаюсь. Колеги, 226 треба, каже юрвідділ, треба 226. Отже, колеги, я хочу наголосити, що Вінник зачитав поправку про продовження дії комісії, так? З 91-го року. Отже, колеги, я думаю, що з цією правкою з 91-го року по…? По 17-й рік. По 18-й рік. Зрозуміло, так? Отже, я з цією правкою поставлю. Прошу проголосувати за повернення спочатку. Прошу, колеги, змобілізуватись. І я ставлю на голосування пропозицію повернутися до проекту Постанови 9370. Прошу голосувати. Прошу підтримати. Кожен голос, колеги. Голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо. З правкою, яку я озвучив. Не встигли. Я поставлю ще раз, колеги. Наголошую, я поставлю на голосування з правкою, яку озвучив Іван Вінник. Я прошу зайти в зал і взяти участь в голосуванні, колеги. Від 91-го року по 18-й рік. Це правка, яка усі сторони задовольняє і є компромісною. Тому прошу всіх взяти участь в голосуванні, колеги. я прошу підтримати пропозицію повернутися до проекту Постанови 9370 і уважно кожного прошу взяти участь у голосуванні. Голосуємо за повернення. Прошу підтримати. Голосуємо.

Колеги, ну, треба ж на місцях бути. Колеги, я не розумію, я ж вніс правку, яку ви пропонували, Колеги, я ще раз ставлю, два голоси. Я прошу підтримати. Я ставлю на повернення Постанову 9370 з правками, які озвучив Іван Вінник. І я прошу всіх взяти участь в голосуванні і голосувати. Отже, прошу голосувати, колеги. Прошу голосувати, прошу підтримати, проголосувати за повернення. Останнє заключне голосування. Кожен голос має вагу. Прошу голосувати. Прошу підтримати. Голосуємо, голосуємо.

Тепер я ставлю проект Постанови 9370 за основу і в цілому з поправками, які озвучив під стенограму Іван Вінник. Щоб комісія розглядала період від 91-го року до 18-го року. Я прошу проголосувати і підтримати. Колеги, кожен голос, прошу підтримати, голосуємо. Прошу проголосувати. Прошу підтримати, голосуємо. Прошу підтримати. Уважно голосуємо, колеги.

Рішення прийнято. Колеги, ми до обіду проголосували проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" – надважливий законопроект. Зараз ми перейдемо до його розгляду. Але перед тим, увага, колеги! Перед тим я хочу наголосити, що до обіду я поставив блок питань включення в порядок денний сесії для прийняття рішення. А ще є 6 питань просто включення в порядок денний сесії. Зокрема трансплантація. Це займе 4 хвилини. Я прошу уважно слухати, вони всі є в порядку денному сьогоднішньому, і проголосувати. Це лишень включення в порядок денний сесії без переходу до прийняття рішення. Перший з них 9162, проект Закону про основні засади державної аграрної політики та державної політики сільського розвитку. включення в порядок денний сесії прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. За-163 Рішення не прийнято. Другий. Проект Закону про внесення змін Закону України "Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині". Це ви просили, ви звертались. Я ставлю включення в порядок денний сесії. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Підтримаємо. Голосуємо включення в порядок денний сесії. Голосуємо. За-214 Я ще раз поставлю, колеги. Ще раз ставлю 9284, включення в порядок денний сесії. Прошу голосувати. Прошу підтримати. Ще раз. Прошу підтримати. Голосуємо! Це лишень включення в порядок денний сесії, колеги. Підтримайте! Це ж не розгляд, це лишень включення, щоб комітет міг працювати. Ні, не може. Без включення не може, колеги. 17:33:42 За-218 Наступний. Проект Постанови про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв (9234). Включення в порядок денний сесії. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо.

Колеги, в чому є проблема по пам'ятних датах і ювілеях? Я ще раз поставлю проект Постанови про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 19-му році (9234). Прошу проголосувати, прошу підтримати. Лишень включення в порядок денний сесії. Голосуємо. Підтримуємо, колеги. Голосуємо.

Рішення прийнято. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (9068), включення в порядок денний сесії. Прошу підтримати, прошу проголосувати. За-189 Рішення не прийнято. Наступний – 9287. На прохання Співаковського, голови комітету, проект Закону про внесення змін до розділу ХІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про освіту" включення в порядок денний сесії, тільки включення, колеги, депутатський законопроект. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо.

176, колеги. Давайте ще раз підтримаємо голову комітету Співаковського. Я ще раз ставлю 9287 лишень включення в порядок денний сесії, депутатський. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо.

Рішення не прийнято. 9217. Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України (9217), включення в порядок денний сесії. Прошу проголосувати, прошу підтримати.

Рішення не прийнято. Ще раз 9217, колеги. Знаєте, коли закон не підходить, Не можна ставити ще раз, коли підходить, вимагаю ще раз. Я ставлю ще раз 9217, включення в порядок денний сесії. Прошу всіх уважно голосувати. Прошу підтримати. Голосуємо.

За-230 Прийняли. Наступний 8339. Закон України про внесення змін до Закону України "Про Національну поліцію". Давайте підтримаємо, колеги, важливий законопроект, включення в порядок денний сесії. Прошу підтримати, колеги. Голосуємо. Це лишень включення в порядок денний сесії. Голосуємо. Прошу підтримати. Колеги, чому? Подумайте, почитайте. Я ще раз поставлю, колеги, проект Закону про Національну поліцію і внесення змін (8339). Давайте підтримаємо. Це тільки включення в порядок денний сесії. Це не розгляд, тільки включення. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Голосуємо.

За-236 Рішення прийнято. І 8021: проект Закону про переміщення через державний кордон України культурних цінностей. Комітет Княжицького. Прошу підтримати, прошу проголосувати за включення в порядок денний сесії. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати.

Колеги, у нас закон ще радянського часу. В чому є трудність його включити в порядок денний сесії? Я, колеги, ще раз ставлю на голосування включення в порядок денний сесії 8021, про переміщення через державний кордон України культурних цінностей. Це є захист культурних цінностей України. Прошу голосувати, прошу підтримати включення в порядок денний сесії. Прошу проголосувати. Голосуємо. Голосуємо.

Підтримайте! Я ще раз поставлю, колеги. Ну це ж не має відношення до будь-яких наших дебатів, колеги. Я поставлю третій заключний раз. Підтримайте, колеги. Я ставлю заключний раз і прошу всіх брати участь у голосуванні. Включення в порядок денний сесії 8021, переміщення через державний кордон України культурних цінностей. Підтримайте, колеги. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Я ще раз поставлю трансплантацію, але ви підтримайте цей. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо! Голосуємо.

За-218 Рішення не прийнято. І, колеги, я ще раз ставлю на голосування, за проханням кількох фракцій, проект Закону про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині (9284). Прошу проголосувати за включення в порядок денний сесії. Тільки включення. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо. 17:41:24 За-229 Включили. Рішення прийнято. Колеги, дивіться, увага, в нас лишилося 20 хвилин на соцеконом. Я поставлю ще раз Національну поліцію і ще раз – культурні цінності. Прошу усіх підтримати. А оце два останніх голосування. Потім ми переходимо до соцеконом. Два заключних голосування. Прошу усіх зайняти робочі місця. Отже, перший – 8339, так? Тетерук! 8339, так? Я ставлю включення в порядок денний сесії проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Національну поліцію". Колеги, підтримайте один одного. Вони підтримують вас, а вони підтримують вас. Так? Отже, 8339 – лишень включення в порядок денний сесії. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Підтримайте, колеги. Підтримуємо. Один одного підтримуємо. Голосуємо. Прошу підтримати.

Не дуже підтримали. Не дуже. І тепер я ставлю 8021, заключне голосування, проект Закону про переміщення через державний кордон України культурних цінностей. Давайте згуртовано разом підтримаємо. Включення в порядок денний сесії. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо.

Рішення не прийнято. Завершуємо, колеги. Переходимо до проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" (9369). Прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Прошу голосувати. Прошу підтримати.

Рішення прийнято. Запрошую до доповіді міністра фінансів Маркарову Оксану Сергіївну. Дякую. Шановний пане Голово, шановні депутати! Прохання підтримати внесення змін до Закону про Державний бюджет на 2018 рік. Фінальні зміни в цьому році, які фактично відкориговують декілька показників в результаті уже фактичних даних, які у нас є по використанню коштів по деяких програмах. Найголовніше, ми перекидаємо і збільшуємо видатки фактично на три, тільки, статті. Це виплата пенсій, це виплата так званих чорнобильських виплат на 227,4 мільйона, виплата пенсій на 10,8 і невелика перекидка на нашу станцію "Академік Вернадський" для того, щоб вони спокійно увійшли в зиму. Робимо це за рахунок економії по декільком програмам, по яким бачимо, вже на даний період економія, яка є, яка не буде використана в цьому році. Плюс декілька текстових статей щодо того, щоб зробити можливими використання залишків по певним субвенціям, які у нас є для місцевих бюджетів. І коригуємо питання по правильному відображенню кредиту між між Урядом України і Урядом Французької Республіки. Закон є досить невеликий, він збалансований повністю, опрацьований з бюджетним комітетом. Прохання підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. До співдоповіді запрошується заступник голови Комітету з питань бюджету Мельник Сергій Іванович. Шановний Андрій Володимирович, шановні народні депутати, запрошені! З огляду на необхідність врегулювання до кінця поточного бюджетного року порушених в урядовому законопроекті 9369 важливих соціальних питань Комітет з питань бюджету вчора розглянув зазначений законопроект. Насамперед, законопроектом пропонується збільшити за загальним фондом видатки Пенсійному фонду на 10,7 мільярдів та соціальний захист чорнобильців – 227,4 мільярди Джерелом покриття зазначених видатків є в основному, це соціальні допомоги, це зменшення видатків на обслуговування боргу, а також окремі видатки Мінагрополітики. видатки є збалансованими по загальному фонду. Щодо змін за спеціальним фондом пропонується на виконання, як було сказано, угоди, 2,5 мільярдів із спрямуванням на створення єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту. Крім того, законопроектом пропонується зберегти на кінець цього року на рахунках місцевих бюджетів залишки коштів за субвенціями на здійснення заходів на соціально-економічний розвиток окремих територій та на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, для здійснення відповідних витрат у 2019 році. Як ви пам'ятаєте, аналогічна норма працювала в цьому році. За підсумками розгляду Комітет з питань бюджету ухвалив таке рішення. Рекомендувати Верховній Раді законопроект 9369 прийняти за основу та в цілому як закон з урахуванням пропозицій комітету, викладених у його висновку до Верховної Ради. Відповідно, комітету разом з Мінфіном і Головним юридичним управлінням при оформленні відповідного закону внести належні необхідні редакційні та техніко-юридичні правки. Прошу підтримати рішення комітету. Від Радикальної партії Олег Ляшко. Олег Ляшко, Радикальна партія. за скорочену процедуру розгляду бюджету: ви взагалі знаєте, за що ви голосуєте? От всі спішать, швиденько-швиденько давайте проголосуємо, бо там соцеконом переносять на наступний рік. А далі ви бачили, що там робиться? Знімають майже 2 мільярди гривень з підтримки фермерства і тваринництва, тому що влада й уряд не здатні були освоїти ці кошти. Всім розказували, що 5 мільярдів дають на підтримку тваринництва і фермерства, і частину, головну, цих коштів забирають, тому що не освоїли, тому що реально не допомагали людям, тому що немає виконавчої дисципліни. Той же соцеконом, за який ви всі дбаєте, останній транш тільки вчора був на уряді розподілений. Всі нормальні люди роботи по соцеконому в квітні місяці починають, а не в грудні ви освоюєте соцеконом. Це показує, що бардак і дисципліни нема виконавчої, влади в країні немає! Забирають 7,2 мільярди гривень із виплати допомоги сім'ям з дітьми і малозабезпеченим сім'ям! У мене питання до міністра фінансів: Оксана, ви знаєте, скільки пачка Попробуйте прожити на ті 200 гривень! Тому ми пропонуємо навпаки збільшити допомогу по догляду за дитиною, мінімум хоча б 2-3 тисячі гривень на місяць була б ця допомога, щоб молоді жінки дітей народжували і щоб у них були гроші їх годувати. Ми пропонуємо ці кошти спрямувати на відновлення харчування дітей

Вас не цікавить добробут український сімей і ваша політика веде до того, що мільйони українців їдуть шукати кращої долі Із вашою економічною політикою – підвищення податків і нові запозичення, ви позбавляєте країну майбутнього. Ми пропонуємо альтернативу нові робочі місця, відновлення економіки, підтримка національного виробника, збільшення державних виплат на народження дітей, по догляду за дітьми, харчування дітей. Від "Блоку Петра Порошенка" до слова запрошується Дехтярчук Олександр Володимирович. якщо ми проголосували на цьому тижні середньо… трирічне планування в державі, то, мабуть, би логічно було не в ручному режимі, а на майбутнє в автоматичному планувати розвиток стратегічних об'єктів, зокрема, і в тому числі, і коштів соцеконому. Так от, звертаю увагу на ситуацію, яка склалася на кінець року із заборгованостями по зарплатах, по бюджетним установам, по освітній субвенції: Демидівський район, Рівненська область офіційна заборгованість по заробітній платі на сьогоднішній день зареєстровано, висловлюю надію, що ці питання також будуть врегульовані. Дякую.

В мене іншого слова, окрім слова "ганьба" та "сором" не виникає при розгляді цього законопроекту. Шановна пані коаліція, панство! Дуже соромно. Я взагалі не розумію, як ви після цього можете виступати за країну та за громадян України, коли протягуєте під кінець року зазначені рішення. Що пропонують? Виникла економія у 7,2 мільярди І ви подивіться, що пишуть в пояснювальній записці: "Враховуючи нестійкість та постійні коливання контингенту одержувачів соціальних допомог, зокрема, зниження народжуваності України, виникла економія вказаної субвенції в обсязі 7,2 мільярди гривень". А хто ж цей контингент одержувачів соціальної допомоги? А ці малозабезпечені сім'ї, сім'ї з дітьми, особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, тимчасова державна допомога дітей цей контингент не входить в поле зору чинної влади. А про кого піклується чинна влада за рахунок скорочення пільг цього контингенту, отримувачів соціальних пільг? Це підвищення заробітної плати СБУ, Міноборони, Генпрокуратури. 2,5 мільярда гривень виділяється для потреб Міністерства внутрішніх справ для купівлі французьких вертольотів за рахунок малозабезпечених сімей. Ви зараз розглядували законопроект про трансплантацію. Вам не вистачало 100 мільйонів гривень. Ось це кошти. У вас, звичайно, економія виникає. Але, на жаль, зазначену економію направляєте не на цілі, пов'язані з забезпеченням та опікою громадян України. Соромно, шановна коаліція! Він "Народного фронту" до слова запрошується… Отже, Максим передає Шкварилюку слово для виступу. Будь ласка. Володимир Шкварилюк, "Народний фронт". Шановні депутати, даний законопроект обов'язково треба голосувати і підтримувати, адже за цим законопроектом стоїть вся географія України. Не треба слухати "Опозиційний блок", у них на то своя філософія, а у нас - своя правда. До даного законопроекту пропоную ще одну правку, яка є збалансована, яка на баланс самого законопроекту не буде ніяк відображена. Це збільшити обсяг видатків споживання за загальним фондом державного бюджету за наступними бюджетними програмами. Це 2401010 "загальне керівництво та управління у сфері екології та природних ресурсів" на 2 мільйони 576 тисяч 400 гривень, із них на оплату праці буде спрямовано 2 мільйони 111 тисяч 800 гривень. А також програма 2408010 "керівництво та управління діяльністю у зоні відчуження", де 4 мільйони 687 тисяч 700 гривень буде направлено, із них 3 мільйони 738 тисяч 500 – на оплату праці і на комунальні послуги – дев'яносто з половиною тисяч гривень. При цьому зменшити за загальним фондом державного бюджету за бюджетною програмою 2408110 "підтримка екологічного безпечного стану у зонах відчуження і безумовного обов'язкового відселення". Обсяг видатків на суму, яку я назвав у попередніх програмах, 7 мільйонів 264 і 100 гривень. Із них оплата праці – 5 мільйонів 954 тисячі 200 гривень. Відтак належить здійснити корегування показників у підсумкових рядках за кодами: 2400000, 2408000 та у підсумковому рядку всього відповідно до запропонованих змін до бюджетних показників. А також пропонується включити положення урядового законопроекту №9064, який підтриманий бюджетним комітетом, до законопроекту 9369 і відкорегувати положення і показники даного законопроекту. Прошу підтримати даний законопроект. Дякую. Дякую. Я дам заключне слово міністру фінансів, і вона скаже, підтверджує чи не підтверджує цю позицію, колеги. Зараз 2 хвилини, Роман Семенуха від "Самопомочі", будь ласка. Семенуха Роман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Шановні колеги, шановний пане Голово, уряд хизувався вчасним і не під ялинку прийнятим якісним бюджетом. Але вже через два тижні уряд прийшов до парламенту просити змінити на мільярди гривень бюджет поточного року. Більше того, зверніть увагу, що фактично уряд має чесно сказати: сьогодні немає чим сплачувати пенсії. Адже як по-інакшому сприймати пропозицію уряду? І це, насправді, вирок так званій пенсійній реформі Гройсмана. Це вирок середньостроковому бюджетному плануванню, про яке сьогодні йшла мова. прийде латати діри в бюджеті 19-го року. Що ж пропонується нам з ключового? Перше. Зменшити надходження від приватизації на 3 мільярди але як уряд збирається викинути цю статтю надходжень, якщо за 10 місяців поточного року наприватизували лише на 100 мільйонів гривень? Наступне. Пропонується збільшити видатки на покриття дефіциту Пенсійного фонду України майже на 11 мільярдів гривень. І тут запитується, а за чий рахунок банкет? Не за рахунок скорочення видатків на державний апарат, не за рахунок скорочення видатків на МВС, СБУ, прокуратуру, а за рахунок: зменшення підтримки аграрного сектору, одного з небагатьох, який сьогодні продовжує зростання, а також за рахунок скорочення програм по соціально незахищеним верствам населення. Тому, колеги, те, що сьогодні відбувається за три тижні до закінчення поточного року, зміни в бюджеті на декілька мільярдів гривень, колеги, це вирок пенсійній реформі Гройсмана, це вирок Міністерству соціальної політики, яке не здатне обрахувати елементарні цифри, і це вирок уряду загалом. Дякую. Отже, колеги, зараз буде репліка від "Опозиційного блоку", одна хвилина. Потім одна хвилина – Левченко. І, колеги, я продовжую на 15 хвилин засідання. Через 2 хвилини ми переходимо до голосування. Я прошу всіх зайти в зал і приготуватися до прийняття рішення.

вам, тому що ми цитуємо те, що ви вносите тут в зал Верховної Ради України. Це Кабінет Міністрів, який ви підтримуєте. І я говорю про те, що в неконституційний спосіб, говорячи про турботу над громадянами, ви фактично забираєте 7,2 мільярди від малозабезпечених, називаючи їх контингентом отримання соціальних пільг, і перерозподіляєте в кінці бюджетного року ці кошти між правоохоронними органами та Міністерством внутрішніх справ у розмірі 2,5 мільярда гривень на закупівлю авіаційної техніки, а саме французьких вертольотів. Я не знаю, яка там у вас правда і якими принципами ви зараз керуєтесь при прийнятті цього рішення. Але ця правда несумісна з захистом інтересів українців. І це рішення не на користь українців. ГОЛОВУЮЧИЙ. Через хвилину, колеги, переходимо. Одна хвилина Левченку. І прошу всіх займати робочі місця. Левченко, "Свобода", 223 округ, місто Київ. Зараз під виглядом благих намірів перенесення коштів соціально-економічної субвенції на наступний рік, щоб вони не згоріли в лапках, пропонується зробити наступне. Наприклад, на 300 мільйонів зменшити державну підтримку технологічних інновацій для розвитку промисловості. На 850 мільйонів зменшити фінансову підтримку розвитку фермерських господарств. На 250 мільйонів зменшити фінансову підтримку сільгосптоваровиробників. На понад 7 мільярдів зменшити видатки на субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І і ІІ групи. От це все робиться під благими намірами соцекономрозвитку. Але проблематика субвенцій соцекономрозвитку полягає в тому, що просто-напросто дотягують до останнього моменту, щоб своїм ручним підприємствам передати ці кошти, не хочуть виходити на ринок. Тільки хочуть самі деребанити кошти. Що все, не встигають до кінця… Дякую. Отже, переходимо до прийняття рішення, колеги. Голосуємо. Я прошу всіх зайняти робочі місця. Прошу з лож і урядових повернутися на місця. Одна хвилина, Маркарова. І переходимо до голосування. Будь ласка, Оксана. Дуже дякую. Шановні колеги! Хочу підтвердити, що перерозподіл і збільшення відбувається виключно за трьома статтями: на пенсії, на чорнобильські виплати і на станцію "Академік Вернадський". Всі решта… І робиться за рахунок тих статей, на які дійсно вони повністю профінансовані, і ми вже бачимо, що не потрібно буде додаткових коштів в грудні місяці. Угоди між Україною та Францією по вертольотам. Не виділяється додаткових коштів на цю програму. Виключно вставляється технічна норма, щоб ми могли отримати французький кредит на дану угоду. Тому щодо правок, які були зачитані по Міністерству екології, вони всі без зміни балансу, збалансовані перерозподіли, і ми не заперечуємо проти їх включення. ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто поправку Шкварилюка підтримуєте, так? Добре, колеги. Отже, я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" (№9369) з правкою, яку озвучив під стенограму народний депутат Шкварилюк, і за пропозицією комітету за основу і в цілому з врахуванням пропозицій комітету. Прошу голосувати. Прошу підтримати. Голосуємо. Голосуємо. За-242 Закон прийнятий. Колеги, вітаю! Ми прийняли дуже важливі закони, у тому числі ми прийняли сьогодні прогресивне законодавство щодо середньострокового бюджетного планування (8044), з чим всіх вітаю. І хочу зазначити, що ми його прийняли з техніко-юридичними правками. І, колеги, я зараз запрошую до повідомлення Ірину Геращенко. Шановні колеги, ще є дві інформації від наших колег. Шановні, вечірнє засідання Верховної Ради України оголошую закритим, колеги. Завтра о 10 годині ранку чекаю всіх на засіданні для продовження нашої роботи.